Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu.Ettekandja täpsustamine: tänase kolmanda päevakorrapunkti juures, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu (324 OE) esimene lugemine, teeb komisjoni ettekande põhiseaduskomisjoni liige Pipi-Liis Siemann.Ja Ja nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 421 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erihoolekandeteenused ja elukoha aadressi muutmine) eelnõu 421. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 73 Riigikogu liiget, vastu oli 0, erapooletuid 0. Eelnõu 421 on seadusena vastu võetud. Päevakorrapunkt nr 2: Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse seaduse (iseseisev õendusabi ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamisel) eelnõu 496 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo. Suur aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Ei hakka pikka ja lohisevat seaduseelnõu nime ette lugema, aga tõsi ta on, et muudetakse sotsiaalhoolekande seadust ja tervishoiuteenuste korraldamise seadust, kui saal kolmandal lugemisel niimoodi otsustab. Selleks, et erihoolekande teemast natuke paremat ülevaadet saada, teen lühikese sissejuhatuse erihoolekandeteenuste kohta, nagu ma tegin seda ka komisjonis.

kes on pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumisega. Tuleme eelnõule lähemale. Mis puudutab õendusteenust, siis õendusteenuse osa nendes teenusehindades sõltub samuti inimese abivajaduse ulatusest ja varieerub 25 eurost 149 euroni kuus. Mida on võib-olla oluline teada, on see, et praegune olukord on selline, et 87 teenuseosutajat

Olulisemad muudatused on tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, kus me [sätestame], et sõltumata isiku ravikindlustusega hõlmatusest rahastatakse ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise käigus osutatud iseseisvat õendusabi tulevikus Sotsiaalkindlustusameti asemel Tervisekassa kaudu. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise käigus osutatud iseseisvat õendusabi rahastatakse

töötanud välja ööpäevaringse erihoolekandeteenuse osutamisel pakutava õendusabi kirjelduse,

ehk meil napib ressursse. Ja teiseks, ilmselt kõik, kes on vähegi selle teemaga kokku puutunud – eriti aga kohalike omavalitsustega seotud inimesed –, teavad, et sellele teenusele on päris pikk järjekord.

uued peremajad, kus inimesed saavad väärikalt elada. Nüüd, selles teenuse kroonilise defitsiidi olukorras, kus me oleme, ja ka ressursside defitsiidi olukorras, me loomulikult oleme teinud kõik endast sõltuva, et inimesed saaksid võimalikult

kuidas inimese abivajadust kõrvalt jälgida ja seda siis ka täita. Ma julgen arvata, et teenus hakkab olema pigem kättesaadavam ja ühtlasemas kvaliteedis, seda enam, et tegelikult see summa, mille

Jaa. Hooldereformi osa see ilmselgelt ei ole, küll aga on ta pikaajalise hoolduse nii-öelda komponent, üks komponentidest. Hooldereformi [osana] me oleme [käsitanud] ikkagi eakate hoolekannet, üldhoolekannet, ja ka eakatele koduteenuste pakkumist. Erihoolekande kliendid on 18+ 18+ vanuses tööealised inimesed. See on natukene teine sihtgrupp. Aga pikaajalise hoolduse konteksti ta kindlasti läheb. See on hästi oluline eeskätt seetõttu, et see klientuur, psüühikahäire ja vaimupuudega täisealine on päris korralikuks täiendavaks koormaks perekonnale ja omastehooldajatele, kui ta kodus igapäevast hooldamist vajab.

kulud suurenevad 1,6 miljonit, noh 1 650 000, aga seletuskiri ütleb, et muudatusega kaasneb teenuse kulude kasv, mis TerK-i arvestuse kohaselt on 2,85 miljonit.

pluss veel tervest hulgast teenustest: töötamise toetamine, iseseisva elamise toetamine. Seal on terve hulk teenuseid, see teenuste nimekiri on hästi pikk. Ja kogu see eelarve on 57 miljonit. Järgmise aasta vaates seal kasvu ei ole, küll aga saime käesolevaks aastaks teenuse hinna kasvuks 6,1 miljonit, mis oli 15% kogu varasemast teenuse hinnast. See on tervikpilt.

Aga selge on see, et palgad on seal madalad. Nüüd, mis puudutab õendusteenust, siis see on juba järgmine kategooria. Õendusteenuse puhul, nagu ma ütlesin, on 45 erihoolekandeteenuse osutajat

sotsiaaltöö oleks atraktiivsem ja ka sotsiaaltöötajad oleksid toetatud, sõltumata sellest, millisel kitsamal [alal] nad selles valdkonnas töötavad. Aga see on raske, ma tunnistan seda. Aitäh Martin Helme, palun! Aitäh! No eks selles pudrus olete te ise natuke süüdi. Te räägite siin väga erinevatest asjadest: komponentidest, teisest-kolmandast, siis räägite vahepeal kogusummast, siis räägite vahepeal mingist komponendi summast. Kogusumma on 57 miljonit ja ütlete, et see ei kasva, samas liigutatakse teatud raha üle Tervisekassasse ja Tervisekassa paneb oma vahenditest, mitte riigieelarve vahenditest, raha juurde.

Suur aitäh küsimuse eest! Kõigepealt, mis puudutab kohalikke omavalitsusi, siis täna me räägime ööpäevaringsest erihoolekandeteenusest, kus kohalikul omavalitsusel rolli ei ole.

Komisjoni olid kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna hoolekandeteenuste ja -toetuste poliitika juht Tarmo Kurves, Tervisekassa raviteenuste osakonna teenusejuht Aivar Koppas ja Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse juhataja Lagle Kalberg.Nii

Ma ei hakka neid numbreid uuesti ette lugema, nii mõnigi neist sai siin paar korda üle mainitud, kes tahab, saab seda järele vaadata. Minister tutvustas meile oma eelnõu, et kaht seadust tuleb muuta. Olid ka slaidid ja olid ka küsimused. Komisjoni liige Helmen Kütt küsis palkade kohta. Proua Kütt [küsis], et kui hooldereformi käigus oli võimalik inimeste palkasid tõsta ning enam ei liigutud haiglatesse tööle, siis kas nüüd arstide ja õdede palgakokkulepped saavutatakse, ja ja kas Tervisekassa makstav teenuse hind vastab kollektiivläbirääkimistel saavutatud palganumbrile. Aivar Koppas vastas, et üldhooldekoduteenuse hind on tervishoiuteenuste loetelu põhiosas ja kui tuleb uus kollektiivleping, siis on kõigi teenusehindade osis ka palgakomponent.

Helmen Kütt kommenteeris samuti, et Tervisekassa reservid ei ole lõputud, praegu on Vabariigi Valitsus andnud loa reserve kasutada. Karmen Joller nõustus Eero Merilinnuga selles, et Tervisekassa eelarvet tuleb jälgida ja tuleb üle vaadata, millele seda raha kulutatakse. Reserve ei saa kasutada püsikulude katteks. Sellega

Otsustati järgnevat. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Madis Timpson, see otsus oli konsensuslik. Teiseks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 9. oktoobril 2024, ka see otsus võeti vastu konsensuse

Nii et pead pärast mu käest seda küsima. Ma kannan siin ette ainult seda, mida komisjonis arutati. Suur tänu! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised.

Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Saame minna kolmanda [päevakorrapunkti] juurde. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" eelnõu 324 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleeg Evelin Poolametsa. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Otsuse eelnõu näeb ette moodustada rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon, mille koosseisu kuulub igast fraktsioonist üks liige. Komisjoni ülesanne on kujundada Eesti rahvastikupoliitikat ja tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.Statistikaameti 2024. aasta rahvastikuprognoosi põhistsenaariumi kohaselt elab Eestis 2085. aastal 1,18 miljonit inimest, mis tähendab rahvaarvu vähenemist umbes 145 000 inimese võrra. Kui rännet ei arvestataks, langeks rahvaarv veelgi kiiremini umbes miljonini. Eestis on rahvastiku järelkasvu puudujääk umbes 10–15%. Möödunud aastal sündis Eestis 10 949 last, mis on 697 võrra vähem kui aasta tagasi. See tähistab uut ajaloolist madalseisu Eesti rahvastikustatistikas.Madala sündimuse taga on mitu tegurit. Praegused sünnitajad pärinevad väikesearvulisest 1990. aastate põlvkonnast, kuid langus on sügavam,

Eestis on sündimuse kasvuks head eeldused, kuna keskmine soovitud laste arv on tunduvalt suurem kui tegelikult saadud laste arv.Sisserännet nähakse vahel rahva kestlikkuse tagamise ja [rahvastiku] vananemise vastase meetmena, kuid pikaajaline mõju jääb sageli tähelepanuta. Sisserände abil saab mõjutada rahvaarvu kiire kiire kasvu suunas, kuid selle kaugem mõju vanuselisele koostisele on piiratud ning Eesti kogemuse põhjal [hoopis] rahvastiku vananemist süvendav, kuna ka sisserändajad jäävad vanemaks, aga nende sündimus on Eestis põlisrahvastiku omast madalam.

Sisserändel on oluline mõju ka rahvastiku etnilistele koostisele ja see omakorda [mõjutab] kultuurikeskkonda. Statistikaameti viimaste andmete põhjal on sisseränne muutnud Eesti rahvuselist rahvuselist koosseisu. 22% inimestest on vene rahvusest, 68% eesti rahvusest ja 5% ukraina rahvusest, 5% on muud rahvused. Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni ülesanded oleksid järgmised: arutada Eesti rahvastikuprobleeme ja võimalusi nende lahendamiseks; analüüsida Eesti rahvastikupoliitikat ja rahvastiku arengut mõjutavaid eelnõusid ning kujundada nende kohta arvamusi; teha ettepanekuid riiklike poliitikate põhialuste, valdkondade arengukavade, valitsemisala arengukavade ja programmide koostamise, muutmise või täiendamise kohta rahvastikupoliitikasse puutuvates küsimustes; analüüsida kogutavat rahvastikustatistikat ühiskonna vajaduste seisukohalt ja teha vajaduse korral ettepanekuid statistika kogumise täiustamiseks; kaasata rahvastikupoliitikaga seonduvaid huvigruppe komisjoni töösse; anda vajaduse korral arvamusi olulisi demograafilisi mõjusid sisaldavate õigusloomeliste algatuste kohta. Komisjonil on õigus nõuda Vabariigi Valitsuselt ja täidesaatva riigivõimu asutustelt oma tööks vajalikke andmeid, samuti nõuda Vabariigi Valitsuse liikme osalemist komisjoni istungil valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks ning kutsuda komisjoni teavitamiseks ja nõustamiseks komisjoni istungile valitsusasutuste ametnikke ja teisi isikuid. Komisjon esitab Riigikogule probleemide läbitöötamise järel ettepanekud ja tegevuse lõppemisel lõpparuande. Komisjoni volitused kestavad alates käesoleva otsuse jõustumisest kuni Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni.

ettekanne. Kui Kaja Kallase valitsus likvideeris rahvastikuministri institutsiooni ja viis sündimust ja perepoliitikat toetava temaatika Sotsiaalministeeriumisse sotsiaalkaitseministri portfelli,

sellest, et nad oleksid üldse demograafiaküsimusi arutanud? Kas see valitsuskomisjon on algatanud mingisuguseid eelnõusid või teinud algatusi, et rahvastikukriisi probleeme lahendada? Aitäh, Riina, väga hea küsimuse eest! Kahjuks pean tõdema, et praegune valitsus ei ole näidanud üles mitte mingit huvi laste heaolu vastu ega seisnud rahvastikukriisiga tegelemise eest. eest. Kahjuks ei ole ka praeguse valitsuse koalitsioonilepingus ühtegi sõna, mis puudutaks rahvastikukriisi. Aitäh,

Valitsused on püüdnud seda tõsta. See pole kuskil oluliselt õnnestunud." Oma mitmete analüüside ja näidete varal ütleb ta – ja minu meelest on see oluline –, et rahvuse kaitse eesmärgil on Eestis perspektiivseim perepoliitiline meede maaelu soodustav regionaalpoliitika, sest statistika näitab, et maal on sündimus suurem kui linnas ja ka pered lasterohkemad.

võimalus ja austav kohustus." Minu küsimus. Miks te arvate, et just probleemkomisjon suudab rahvastikukriisi

nende probleemidega, et maal oleksid teenused kättesaadavamad, et noorpered saaksid maal oma elu alustada, et koolid oleksid kodu lähedal. Aga küsimuse juurde. Kas Kas probleemkomisjon suudab seda lahendada? Siin on mitu aspekti. Me oleme siin korduvalt kuulnud, et ega

on kurjast. Me oleme siin kuulnud ka ministrite suust, et kui kodus olevale emale toetusi maksta, siis need emad elavad justkui kellegi arvel.

õigesti aru? Aitäh! Kunagi oli meil selline teadlane nagu Kalev Katus, kes oli üks juhtivaid demograafia asjatundjaid. Ta on kahjuks meie hulgast lahkunud juba hulk aastaid tagasi. tema, ma mäletan, ütles ühel arutelul väga selgelt välja, et iibeküsimust ei ole võimalik lahendada üksikute perede või üksikute naiste pingutuse läbi, see peab olema üldrahvalik konsensuslik pingutus. Mina saan aru, et selle probleemkomisjoni moodustamine praegu peaks väljendama just seda üldrahvaliku pingutuse tahet. Kas ma saan sellest õigesti aru? Aitäh hea küsimuse eest! Tõepoolest, tuleb meelde ka selline väljend, et ühe lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla. Ehk kogu kogukond peaks

Riina Solman, palun! Aitäh teile! On üks ütlemine: mitte seal ei ole rohi rohelisem, kus meid ei ole, vaid rohi on rohelisem seal, kus seda kastetakse. Aga mina kuulen Riigikogus ministrite ja ka meie juhtpartei õigustusi, et ka teistes riikides on sündimus madalam, kogu maailmas on see suur probleem ja Eestis samamoodi [nagu mujal] maailmas. Aga kas see on õigustus sellele, et me mitte midagi ei tee? Ei ole ju nii. Alati on ressursse vähe ja seepärast tuleb ka külvata ja kasta seda põldu, kuhu vilja on külvatud. Ehk [tuleb] toetada neid peresid, kelle jaoks lapse[saamise] rõõm on seotud eneseteostusega, kus lapsi oodatakse ja neid tahetakse kasvatada. Aga ehk mäletate aega, [aastat] 2017, kui [loodi] peretoetus alates kolmandast lapsest. See tekkis siin saalis erakondadeülese meetmena ja pärast seda sündimus – ennäe! – tõusis.

oli ülioluline. Seda näitas ka statistika: kolmandate laste arv tõusis hüppeliselt. See oli tõesti väga hea meede, mis näitab omakorda, et on võimalik mõjutada. Ei ole päris nii, et kui me mitte midagi ei tee, siis äkki midagi muutub. Ei, on meede ja on tagajärg. Rene Kokk, palun!

Ja oluline ei ole ju ainult rahvaarv, vaid oluline on ka rahvastikupüramiidi koosseis, et meil oleks võimalikult palju tööealisi

Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma jätkan professor Ene-Margit Tiidu tsiteerimist. Ta ütleb: "Arenenud maade [‑‑‑] kogemus on näidanud, et peresõbralikud teenused toimivad paremini kui lihtsalt raha [‑‑‑]." Ta toob ka konkreetseid arve ja ütleb, et eestlaste osakaal rahvastikus – 67,8% – on tegelikult suurem, kui oli nõukogude okupatsiooniaja lõpul. Ta ütleb, et eestlaste arv, 932 000, on hoolimata sündimuse madalseisust pisut suurenenud. Aga minu küsimus. Miks te Riigikogu kõnetoolist kritiseerite Reformierakonda ja tegelikult solvate meie fraktsiooni naisi ja emasid ja vanaemasid? Me oleme fraktsioonina ja valitsusliikmena alati rõhutanud peresõbralike teenuste vajalikkust, mitte ainult rahajagamist.

Aga teenused on olulised ja kindlasti toetavad ka laste saamist. Mis puudutab rahvuslikku koosseisu, siis tõepoolest, taasiseseisvumisajal eestlaste osakaal mõnda aega tõusis, kuid viimastel aastatel on eestlaste osakaal rahvastikus jälle langema hakanud. Mart Mart Helme, palun! No siin ei ole ilmselt mõtet minna erakondliku arveteklaarimise teed. On siin ju ka endine peaminister meil plõksinud, et naine pole masin, et lased raha sisse ja laps vupsab välja. Küsimus on praegu ikkagi selles, kas meil on see üldrahvalik pingutus, mida väljendab ka see saal, ehk kõik fraktsioonid toetavad seda, et moodustatakse probleemkomisjon. Mul on sisemine tunne, et valitsuskoalitsiooni erakonnad ei kavatse seda eelnõu ja seda ettepanekut toetada. Ja siit teen ma teise järelduse, et nemad kavatsevad rahvastikukriisi lahendada sisserände teel, mis on Reformierakonna ministrite suu läbi ju ka välja öeldud. Nii et kui me räägime sellest, kas meil on fraktsioonideülene konsensus või ei ole, siis seda väljendab siin saalis ilmselt juba varsti [toimuv] hääletus. Aga mis on lugupeetud ettekandja

Jäi mulje, et erakonnad oleksid nagu riigikaitselisel teemal kokku leppinud, et see on üleerakondlik. See oli võimas saavutus. Aga esimese asjana kriipsutati see maha, kuigi päris paljud pered tänu sellele lubadusele juba hakkasidki kolmandaid ja neljandaid lapsi muretsema. Kas on üldse lootust selle juurde tagasi jõuda

tervet küla inimesi, et ühte last üles kasvatada. See on väga tuntud Hillary Clintoni raamatu pealkiri, kes omakorda laenas selle Lääne-Aafrikast, sealsest kultuurist. Küsimus [on järgmine]. Rahvastiku[kriisi] probleemkomisjon on meil siin olnud.

Aitäh! Eelmine probleemkomisjon sai kesta väga lühikest aega. Mõnes mõttes see komisjon justkui sai

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjon valmistas selle eelnõu lugemist ette juba teisipäeval, 21. novembril 2023, ja on pärast seda paar korda muutnud

tõi seepeale välja, et ikkagi onteada, et 2020. aastal on Siseministeerium sidusa ühiskonna arengukava koostamist alustanud, mis peakski sidusalt käsitlema ka neid teemasid, mida eelnõu algataja või eelnõu tutvustaja välja tõi.

midagi väga põhjapanevat ei sündinud, aga selliseid arvamusi komisjonis tegelikult välja ei toodud. Siinkõnelnud on juba välja toonud erinevaid [aspekte], mis kindlasti sündimust mõjutavad. Nende

Seepeale tegi komisjon arutelu lõpus ka menetlusotsused. Toona oli ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14. detsembril möödunud aastal.

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud saalis viibijad ja kõik, kes te jälgite meid sidevahendite vahendusel! Mina olen väga tänulik, et ettekandjaks oli põhjalik Pipi-Liis Siemann. Ta tõi välja väga iseloomuliku tahu, mida rahvastikupoliitika puhul ekslikult esile tuuakse: justkui rahvastikupoliitika on kiri jõuluvanale, kuhu kõik maailma teemad peavad sisse mahtuma. Vaat see ongi tüüpiline viga. Rahvastikupoliitika on tegelikult üsna kitsas valdkond selles mõttes, et rahvastikuteadus on kitsas, demograafia on kitsas, aga sellele tuginevad kõik teised poliitikad ja harud. Kui meil ei ole rahvast, kui me nende hoobadega ei tegele riigis, siis meil ei ole ka riiki ja meil ei ole ka neid poliitikaid. Tegelikult on rahvastikuteadus suhteliselt kitsas asi. See ei ole kiri jõuluvanale, et paneme sinna sisse integratsiooni, paneme sinna kõik lõimumise küsimused ja siis me saamegi tohutult vahva rahvastikupoliitika. Ja selle nahka on ka varasemalt mindud. Ma ei nõustu absoluutselt põhiseaduskomisjonis kõnelenud inimestega, kes ütlesid, et

see on tegelikult ränne, sündimus, siseränne, välisränne, iive, sünnid, surmad. Selline temaatika on rahvastikupoliitika.

2023. aasta on olnud rahvastiku aspektist väga halb ja kurb aasta. Eesti rahvaarv on sisserände tõttu veidi kasvanud, aga rõõmustada me selle üle ei saa, sest ühest küljest on selle taga Venemaa sõda Ukraina vastu ja Eesti abi sõjapõgenike vastuvõtmisel.

eelmisel aastal 10 000. Selle aasta prognoos on, et tuleb alla 10 000. Nii me muidugi Eesti riigi pidamises väga head perspektiivi ei näe.

Sündide arv oli mullu viimase saja aasta madalaim ja käesolev aasta toob ridamisi järgmisi negatiivseid rekordeid. Tõsi, meil on praegu keeruline ja ebakindlust tekitav aeg, me ei saa seda eitada, ja Euroopas käib sõda. [Hinnad] on viimase kolme aastaga kasvanud ligi 40%, lisaks on euribori tõus

ainult [suurendatakse], siis praegune valitsus asus kohe laste arvel kärpima, nagu ka eelmine valitsus. Lisaks on neile lajatatud juba vastu võetud maksutõusudega, aga kavandatakse ju ka uusi maksutõuse, mis raskendavad ennekõike lastega perede olukorda, kellel on palju sundkulutusi. Kaja Kallase esimene valitsus likvideeris rahvastikuministri institutsiooni ja viis sündimust ja perepoliitikat toetava temaatika Sotsiaalministeeriumisse sotsiaalkaitseministri portfelli. Sinna liikus ka sündimust toetava perepoliitika pikaajaline visioon ja sündimust suurendava strateegia lõplik kujundamine,

on sotsiaalkaitseministri plaan, kes ütles, et rahvastikupoliitika eksisteerib tema portfellis? Mis on tal plaanis konkreetselt ära teha laste ja perede jaoks peale selle, et ta nende turvatunde arvel kärbib ka huviringirahastust? Ma ei räägi suurperedele mõeldud hüvitiste kärpimisest, mis on juba tehtud ja mis oli väga maotu ja näotu. Augustis 2021, kaheksa kuud [pärast seda], kui Jüri Ratase teist valitsust enam võimul ei olnud, käis Signe Riisalo meile rääkimas, et ta moodustas rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni. Mis samme on see komisjon viimase kolme aasta jooksul algatanud ja mida konkreetselt ära teinud? Mina ei ole sellest kuulnud. Kaks korda aastas koos käiv komisjon ei ole madala sündimuse ja rahvastikukriisi temaatikaga tegelemiseks mis on saanud näiteks riigieelarves 2021 planeeritud Euroopa Liidu rahastusest perepesade võrgustiku laiendamiseks üle Eesti? Aga mis plaan on esimese ja teise lapse toetuse suurendamisega, mida nägi ka Isamaa eelnõu ette koos peretoetuste suurendamisega? Ning mis on saanud üksikvanema [lapse] toetuse [eest] seismisest? Seda on ka vaja suurendada. Kui meil ei ole esimest, ei tule ka teist last, ei tule ka kolmandat ega neljandat.

Kui meil puudub sündimust toetav tegevuskava, siis võiks vähemalt olla visioon, kuidas jõuda suurema sündimuseni, mis sammud tuleks selleks astuda.

Aitäh, härra eesistuja! Teema on tegelikult ju erakondadeülene. See ei ole EKRE teema, see ei ole Reformierakonna teema, see ei ole kellegi kolmanda-neljanda teema, see on üleüldine riiklik teema. Ma juhin tähelepanu ka sellele, et eelnõu pealkirjas on sõna "rahvastikukriis". Rahvastik on midagi hoopis muud kui on rahvus või ka rahvas. See on rahvastik, need on inimesed, kes on Eestis alalised

teaduslikku analüüsi, aga ka poliitiliste otsuste langetamiseks vajalikku teavet selle kohta, kuidas me neid poliitikaid kujundame. Meil on vaja teaduslikku analüüsi selle kohta. Väga lihtne on emotsionaalselt öelda, et raha ei pane kedagi sünnitama. Võib-olla paneb kedagi, aga võib-olla ei pane kedagi, ühtesid paneb ja teisi ei pane. Aga statistika on see, mis annab meile selge teadmise. Teatud segmendi puhul on ilmselge, et raha on aidanud kaasa kolmandate, neljandate või viiendate laste sündimisele, ja teatud rahvastikusegmendis ei ole ta seda efekti omanud. Aga selleks on meil vaja teaduslikku analüüsi, statistikat, ja teaduslikku analüüsi mitte mingi lühikese ajalõigu kohta, vaid pikema ajalõigu kohta. Ja see informatsioon, see analüüs – rahvastikuprotsessid, sisseränne, väljaränne, tööhõive, tööhõive erinevates sektorites – on see, mille põhjal me saame kujundada poliitikat

Ja siit jõuame loomulikult ka riigieelarve juurde, riigieelarve planeerimise juurde ja riigieelarveliste eraldiste tegemise juurde rahvastikukriisi lahendamiseks, perede toetamiseks, rände suunamiseks ja paljudeks muudeks protsessideks. See ongi selle komisjoni mõte. Selle komisjoni mõte ei ole poliitilise punkti korjamine, vaid selle komisjoni mõte on teadusliku analüüsi, huvigruppide ja poliitiliste jõudude kaasamine, ühe mütsi alla toomine selleks, et need probleemid leiaksid optimaalse lahenduse.

Ei läinud väga palju aega mööda, kui selgus, et me rahvusriiki ikka ei ehita, et meil on vaja integreerida Nõukogude ajast siia jäänud muukeelset elanikkonda – kasutame seesuguseid eufemisme meil on vaja vaadata, kuidas me lahendame oma tööjõuprobleeme. Rahvusriik nagu vajus fookusest välja, tagaplaanile. Ja nüüd, 30 aastat hiljem või 25 aastat hiljem, inimpõlv hiljem, on meil väga tõsised probleemid. Kas Eesti jätkab rahvusriigina või ei jätka rahvusriigina? Kas tööjõud lahendab meie majandusprobleemid? Aga kas tööjõu sissevool lahendab ka meie demograafilised probleemid? Need on üliteravad küsimused, mis kumuleerudes – kui me natukene projitseerime tulevikku

et ta on rahvuspõhisena kestev riik. Need on need teemad, küsimused ja probleemid, millele tuleb otsa vaadata. Palun lisaaega. Kolm minutit lisaks. Ja mul on tunne, et nendele ei taheta otsa vaadata. Tahetakse jätkata nii, nagu siiani on jätkatud. Toome aga sisse 100 000 ukrainlast, 10 000 bangladeshlast, 5000 hindut, ja lahendame sellega justnagu kõik probleemid. No ei lahenda. Ja kui keegi räägib siin, et kogu arenenud maailm on silmitsi nende probleemidega, siis see on just see koht, kus me peame tegema järeldused. On jah! Aga kas me tahame nende

või me tahame siiski nendega rinda pista ja need lahendada meile vastuvõetavatel tingimustel? Mul on tunne, et et vähemalt koalitsioonierakonnad tahavad endiselt sellest kõigest mööda vaadata ja arvavad, et järgmise 25–30 aasta jooksul ei juhtu mitte midagi. Aga juhtub küll. Juba praegu juhtub. Ei ole võimalik enam venitada. Kummivenitamise aeg on lõppemas, see kumm läheb kohe katki. Ja kui sellest [endale] aru ei anta, siis ta lähebki katki. Ja siis ühel hetkel ei ole enam niimoodi, et siin riigis mingisugune rahvuslik vähemus ajab asju eesti keeles, aga ümberringi lainetab täiesti teine maailm, mille eesmärgid, probleemid, tagamaad on absoluutselt teised ja mis ei haaku selle väikese seltskonna murede ja soovide ja poliitilise esindatusega, mis siin saalis on. See ei kesta kaua, sõbrad. Enam ei ole võimalik kummi venitada. Ja kui te ei taha sellest aru saada, siis te maksate selle eest, kogu Eesti rahvas maksab selle eest ülivalusat hinda. mul on ikkagi väga tõsine ettepanek. Ma muidugi ei ole liialt optimistlik, et uskuda, et te saate sellest kõigest aru, aga mul on siiski ettepanek, et te hakkaksite tõsiselt mõtlema ja toetaksite selle komisjoni moodustamist ega põhjendaks selle komisjoni mittemoodustamist mingisuguse peenraha eraldamise keerulisusega: "Oi, see läheb maksma. Oi, see läheb palju maksma." Ei, see ei maksa mitte midagi. See on peenraha, see on sandikopikas võrreldes sellega, mida see komisjon võiks lahendada ja peaks lahendama. Nii et, sõbrad, katsuks nüüd nii, nagu meil põhimõtteliselt on riigikaitse küsimustes – viimasel ajal mitte vist küll enam nii väga välispoliitika küsimustes, aga vähemalt riigikaitses on meil veel endiselt üsna üsna suur konsensus –, ka selles küsimuses, rahvusriigi säilitamise, eestlaskonna säilitamise, eesti keele säilitamise küsimuses konsensuse leida, ühe mütsi alla kokku tulla ja muuta see komisjon instrumendiks, mida me saame kasutada väga tõsiste probleemide lahendamiseks. Aitäh! Aitäh! Läbirääkimised on avatud fraktsioonide jaoks, ma eeldan

Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 324 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 47 Riigikogu liiget, vastu oli 12, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Eelnõu 324 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.Head